Подлагам на гласуване представения Ви Проект на решение относно Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2019 г. Гласували

ще напомня, че отлагане на отговори със седем дни са поискали: - заместник министър-председателят Томислав Дончев – на два въпроса от народните представители Иво Христов; и Дора Янкова; - заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Кристиан Вигенин; - министърът на финансите Владислав Горанов – на едно питане от народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски; и на един въпрос от народните представители Александър Паунов и Антон Кутев; и на три въпроса с писмен отговор от народния представител Дора Янкова; министърът на вътрешните работи Младен Маринов – на един въпрос от народния представител Крум Зарков; - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Кристина Сидорова; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на един въпрос от народните представители Иван Ченчев и Димитър Данчев. Поради отсъствие поради уважителни причини народния представител Деан Станчев се отлага негов въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Поради ползване на платен годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на туризма Николина Ангелкова. Поради предварително поет неотложен ангажимент в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Поради участие във видеоконференция на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси – част от „Здравеопазване“, заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Новопостъпили питания за периода от 5 юни до 11 юни 2020 г. от: - народните представители Росен Малинов и Иван Валентинов Иванов към Младен Маринов – министър на вътрешните работи, относно кадровата политика на Министерството на вътрешните работи. Следва да се отговори в пленарното заседание на 19 юни 2020 г.; - народните представители Искрен Веселинов и Александър Сиди към Деница Сачева – министър на труда и социалната политика, относно фрагментирано законодателство в социалната политика. Следва да се отговори в пленарното заседание на 19 юни 2020 г. Писмени отговори за връчване от: - министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народните представители Николай Цонков и

на въпрос от народния представител Кристина Сидорова; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Кристиан Вигенин; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Явор Божанков; Божанков; - заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Андон Дончев; Андон Дончев; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Елена Пешева; - министъра на труда и социалната политика Деница Сачева Продължаваме с парламентарния контрол. Госпожа Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, ще отговори на въпрос от народния представител Джевдет Чакъров относно заплатите на администрацията в Министерството на околната среда и водите. Заповядайте, уважаеми господин Чакъров, да зададете въпроса.

Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Николова, наскоро поставих парламентарен въпрос на министъра на околната среда и водите господин Емил Димитров относно административния капацитет на Министерството на околната среда и водите. Министър Димитров посочи като сериозен проблем намирането на добре обучени кадри със специализиран профил, като специалисти по биология, химия, инженерна химия, хидрогеология, екология, биоинженерство, архитектура, ВиК мрежи и съоръжения, пречистване на водите и много други специалисти. По думите му освен недостигът по принцип в страната на експерти с такива експертни профили попълването на числения състав на Министерството с тях се препятства и от неконкурентното, подчертавам, заплащане в структурите на Министерството. Според отговора на министъра среда и водите анализ е показал, че ниското заплащане и натовареността на служителите е пречка за привличането на квалифицирани специалисти с подходящо образование, което, от друга страна, води до постоянно текучество през годините. Само през първото тримесечие на настоящата година текучеството на персонала в Министерството на централно ниво и в регионалните структури е повече от 6%, което е много притеснително. Според представената от него информация заплатите в администрацията на МОСВ са по-ниски в сравнение с другите администрации от същото ниво. Доколкото ми е известно, през 2019-а и 2020 г. по бюджета на разходите за персонал са увеличени с 10 на сто – за увеличение на основните възнаграждения на щатните служители и за задължителни осигурителни вноски за сметка на работодателя. На практика обаче голяма част от служителите на Министерството през 2019 г., независимо от

лв. По данни на Националния статистически институт, заплатите в другите подобни административни единици е 1426 лв. Във връзка с това моят въпрос към Вас, в качеството Ви на ресорен заместник министър-председател, каква е причината заплатите в администрацията на МОСВ да са по-ниски в сравнение с другите администрации от същото ниво; има ли правилно разбиране от страна на правителството и лично от Ваша страна за нарасналите функции и задачи на МОСВ и за необходимостта от попълване на

Министерството на околната среда и водите осъществява своите функции, като прилага и контролира изпълнението на националната политика в областта на опазване на околната среда, разработвайки политики по отделни компоненти на околната среда и факторите на замърсяване. От извършения преглед на организационните структури и административните звена в Министерството на околната среда и водите, съобразно функциите и задачите, които изпълнява, съобразени с натовареността и спецификата на дейностите, като са отчетени и количествени, и качествени характеристики на персонала, се правят следните изводи. В изпълнението на водената политика на намаляване на числеността на държавната администрация през годините Устройственият правилник на МОСВ е изменян няколко пъти, при което е намалена числеността с 10%. Въпреки същественото преструктуриране, наличният щатен персонал се оценява като недостатъчен, като една от основните причини се свързва с бюджетните ограничения и наложените изисквания за съкращаване на държавната администрация. Недостигът на човешки ресурс произтича не само от увеличението на функциите, задачите и измененията в нормативната база, а и в квалификационно отношение. Като сериозен проблем е намирането на добре обучени кадри със специфичен профил. Увеличените задължения и изисквания за попълването на експертния състав специалисти по биология, хидробиология, химия, инженерна химия, хидрогеология, инженерна геология, инженер-химици, екология, биоинженерство, биоелектроинженерство, архитектура, ВиК мрежи и съоръжения, почистване на водите и други не съответстват на неконкурентното заплащане в структурите на Министерството, поради което често то е в обективна невъзможност за попълване на числения състав. След увеличаването на основните заплати на служителите през 2020 г. средната месечна заплата в Министерството е 1167 лв. Съгласно публикуваните данни от НСИ средната годишна заплата за 2019 г. за сектор „Държавно управление“ е 17 116 лв., или 1426 лв. средно месечно. Наблюдават се следните явления: На първо място, средната работна заплата за по-голяма част от заетите длъжности „младши“, „старши“, „главен“ и „държавен експерт“ е чувствително по-ниска от определените с § 2 от ПМС № 43 от 14 март 2019 г. заплати за незаети длъжности независимо от значителния професионален опит на експертите в структурите на МОСВ. При индексацията на работните заплати на служителите бяха приложени разпоредбите на § 17 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 6 от 2019 г. В резултат на това и след прилагане и на разпоредбите на § 2 от ПМС № 43 от 14 март 2019 г. голяма част от определения фонд „Работна заплата“ беше изконсумиран, което доведе до нищожно увеличаване на индивидуалните месечни заплати и през 2019 г. част от служителите получиха увеличение от 20 лв. до 80 лв., под 10%, независимо от високите годишни оценки за изпълнението на длъжността на голяма част от експертите – увеличение, което не кореспондира със средната заплата и със средния осигурителен доход. При напускане на служители Министерството се затруднява в рамките на утвърдения разход за фонд „Работна заплата“ да резервира средства за основни заплати в размер не по-малък от 70 на сто от средната основна месечна заплата за степен 2 на съответното ниво, поради това, че често заплатите на напусналите служители са по-ниски. Към момента в структурата на МОСВ за достигане на всички длъжностни нива по основна заплата, отговарящи на степен 2 на съответното ниво, са необходими около 110 хил. лв. месечно или 1 млн. 320 хил. лв. годишно. През настоящата година министърът на околната среда и водите е отправил искане до заместник министър-председателя и председател на Съвета на административната реформа за включване в Работната програма на Съвета за 2020

като се изложени и настоящите обстоятелства относно заплащането в системата на Министерството на околната среда и водите. МОСВ проведе функционален анализ на административната система на Министерството, базиран на основните подходи от Методология за провеждане на функционален анализ и Наръчник за прилагане на методологията за провеждане на функционален анализ. В областта на човешките и финансовите ресурси е формирано следното заключение: увеличаващите се функции, намалена численост на служителите, не се предлагат конкурентни условия за задържане на специалисти със специфична експертиза и опит, липса на квалифицирани кадри, поради ниското заплащане. Наблюдава се текучество, включително на опитни и ключови експерти, което води до повишаване на риска от намаляване на устойчивостта на кадрите и приемствеността. За анализирания двугодишен период напусналите административната система на МОСВ представляват 19% от щатната бройка на системата на Министерството на околната среда и водите. За цялата система броят на новоназначените служители е 691, а броят на напусналите системата на МОСВ е 707 служители. Основните изтъкнати възможности и подходи за повишаване на мотивацията са: материално стимулиране и адекватно заплащане, лично отношение и правилно оценяване, възможност за кариерно развитие, нефинансови придобивки, усилия на прекия ръководител и така нататък. Установена е също така и необходимост да се потърси и реализира подход за увеличаване на ресурсите за повишаване на квалификацията на персонала спрямо нарастващия брой от дейности и отговорности, за които МОСВ отговаря,

да бъде разгледан обстойно въпросът и да се търсят практически решения. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Николова. Имате думата за реплика, господин Чакъров.

необходимостта от експертиза в Министерството на околната среда и водите, и по отношение на неконкурентното заплащане, което е от години наред. Може би да възникне въпросът защо в предходните години други министри не са имали отношение и не са коригирали това. Да, наистина, аз съм бивш министър и по мое време ситуацията беше друга – всеки втори месец администрацията получаваше допълнителна заплата под формата на допълнително материално стимулиране, но това, което на мен ми направи впечатление тук, е страхотният дисбаланс между другите администрации и тази на Министерството на околната среда и водите. Едва ли е необходимо тук да поясняваме, да разясняваме колко са важни политиките, които се оформят и реализират от страна на администрацията на централно ниво и от регионалните структури на Министерството на околната среда и водите

по отношение на биологичното разнообразие и ред други политики, които трябва да бъдат реализирани и контролирани. Виждаме пред какви кризи се изправяме. В същото време – съкращения. Тук трябва да има диференциран подход, за да може да има достатъчен експертен потенциал, който да реализира всички тези функции. Ние ще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

бих искала да поднеса и още допълнителни пояснения в тази връзка. Наистина заплатите в администрацията на МОСВ са по-ниски в сравнение с други администрации от същото ниво. Анализът в цялата структура на МОСВ показва, че щатният персонал е недостатъчен за огромните територии и многообразните контролни функции, които покриват съответните звена. Ниското заплащане и натовареността на служителите е пречка за привличането на квалифицирани специалисти, както вече се подчерта, с подходящо образование, което от друга страна води и до постоянно текучество и периодично освобождаване от бройки през годините. Само през първото тримесечие на настоящата година текучеството на персонала в централното управление на администрацията на МОСВ се е увеличило, като напусналите са с 6% от общата численост, като в последните години се забелязва тенденция за преминаване на експерти към други държавни структури, предлагащи по-добро заплащане. През 2019 г. и 2020 г. по бюджета на МОСВ разходите за персонал бяха увеличени с 10 на сто за увеличение на основните възнаграждения на щатните служители и за задължителни осигурителни вноски за сметка на работодател. С така предоставените средства за увеличение на основните заплати на служителите не може да се постигне решението по т. 4 от Протокол № 46 от заседанието на Съвета за административна реформа от 16 август 2018 г. за преодоляване на различията в заплащането в администрациите от една и съща категория.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Николова. Благодаря за участието в парламентарния контрол днес. Продължаваме с госпожа Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи. Тя ще отговори на въпрос от народния представител Крум Зарков относно създаване на Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенството на закона и Съвет за координация и сътрудничество. Заповядайте, уважаеми господин Зарков, да зададете въпроса.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 Съгласно чл. 3 от Постановлението този съвет следва да осигурява координацията, сътрудничеството и диалога с другите държавни органи и с неправителствените организации, както и да проследява и докладва за постигнатия напредък по изпълнение на заложените в Националния механизъм цели. С други думи този механизъм трябва да замести мониторинговия механизъм, осъществяван от Европа от години насам.

председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, министърът на вътрешните работи, министърът на финансите, а за всяко заседание да се кани и председателят на Комисията по правни въпроси на Народното събрание, както и председателите на различните парламентарни групи. На 12 февруари тази година Министерският съвет прие промени в горецитираното постановление. Според тях Съветът започва дейността си при влизане в сила на отмяна на решението на Европейската комисия от 13 декември 2006 г. за създаване на Механизъм за сътрудничество.

какво наложи гореописаната промяна конкретно и какви действия са предприети от влизане в сила на Постановлението до днес с оглед ефективното започване на дейността на този нов орган? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Зарков. Имате думата за отговор, уважаема госпожо Захариева. Уважаеми господин Заместник-председател, господин Зарков, дами и господа народни представители! Благодаря Ви за въпроса, тъй като считам, че темата за върховенството на Закона е наистина от определящо значение за благосъстоянието на всеки български гражданин и тя е една от основите на държавата и на самия Европейски съюз. Върховенството на правото трябва да стои на дневния ред със или без Механизъм за сътрудничество и оценка – нещо, което много пъти съм казвала.

цели създаване на Национален механизъм за продължаване на реформите, защото реформите са процес, те не са пиеса с еднократно действие и всяка една от системите винаги има нужда от подобрение с развитие на обществените отношения. В него ще участват на доброволен принцип, тъй като особено съдебната власт, изпълнителната не би могла да задължи, и това е записано в Постановлението: участие на изпълнителната, законодателната и съдебната власт. Постановлението е съгласувано с всички заинтересовани страни, много време беше на обществен дебат не само със съдебната власт, но и с гражданското общество. То е мотивирано с убеждението, че правова държава може да се постигне наистина само с общите усилия на всички власти, разбира се, при запазване на независимостта на съдебната власт. Инициативата е дебатирана в рамките на напредъка по Механизма за сътрудничество и оценка, както и в неформален порядък е консултирана с представителите на Европейския съюз. Неговата подготовка започна месеци преди последния доклад на Европейската комисия от 2019 г. Една от много важните части в това постановление е ролята на Гражданския съвет, в който ще участват представители на професионални организации и на гражданското общество. Вярвам, че няма как без пълноценното приобщаване на неправителствения сектор да извършим истински качествена реформа и съм убедена, че този граждански съвет ще повиши и прозрачността на осъществената работа от Съвета. С изменението на ПМС-то се целеше предварително започване на процедурата по формирането на този съвет, така че той да може да започне веднага в скоро време. За съжаление, ситуацията с COVID 19 забави Целта беше формиране на Гражданския съвет, но поради ситуацията се удължи срокът и въпреки удължаването изключително малко представители на гражданския сектор подадоха заявления. За тази цел, предполагам, министър Данаил Кирилов удължи отново процедурата за формиране на Гражданския съвет с нов 60-дневен срок с целта да се даде възможност на всички юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност в тези сфери, да могат да подадат своите заявления и да участват в Гражданския съвет. Тези неправителствени организации ще участват за една година в Гражданския съвет, така е по подобие на Съвета за съдебна реформа – там също се ротират, с цел все пак да не бъдат само едни и същи неправителствени организации, а да е възможно и други да се включват в работата на този съвет. Надявам

исках да поставя акцента върху Мониторинговия механизъм и какво ще се случва с него и след него, но мои колеги ще продължат питанията и въпросите по тази тема. Междувременно между задаването на въпроса и неговия отговор се случиха няколко неща. Идеята да промените ПМС-то, за да започне да се създава Гражданският съвет, сама по себе си не е лоша, тъй като този мониторингов механизъм от Европа кой знае кога ще отпадне. Но тази процедура беше опорочена. На 2 юни тази година се проведе жребий в Министерството на правосъдието по различни категории, с различни участници и организации, които да заемат своите места в Гражданския съвет. Този жребий беше определен да стане по този начин, за да могат да участват всички, да бъдат на равна постановка, да се избегне субективната преценка на хората, които в крайна сметка издават заповедта за създаване на този съвет, да бъде публично и прозрачно. Всичко това беше опорочено вечерта, същата вечер, с едно абсолютно неразбираемо действие на министър Данаил Кирилов, който просто отмени един от един от резултатите, без да дава обяснение защо. Защо точно този резултат, защо точно тази организация, какво не му харесва? Обяснението, че, видите ли, само две организации са постъпили по тази категория, не е достатъчно, тъй като по други категории се е случвало същото, което не е предизвикало реакция на министъра. И какъв е този жребий? И докато този, който ни хареса ли?! Припомням само, че Гражданският съвет тук има огромна роля, поради простата причина че иначе другите участници в

Данаил Кирилов не прие жребия, а Вие, госпожо Министър, като негов ресорен вицепремиер, приемате ли техните действия и не мислите ли, че до голяма степен цялата добра идея вече беше опорочена? ПРЕДСЕДАТЕЛ Имате думата за дуплика, госпожо Министър. Това не е питане. Аз ще направя една дуплика. Радвам се, че Ви харесват постановките в Постановлението, което е готвено от моя екип, съгласувано е, както казах, в предварителен порядък и с експертите в Европейската комисия, с всички заинтересовани лица. Истината е, че очевидно заради пандемията малко организации подадоха. Въпросите обаче за решението към министър Кирилов. В крайна сметка считам, че няма лошо повече организации да могат да подадат заявления.

и не смятам, че това опорочава Гражданския съвет. Надявам се повече интерес да има, защото в крайна сметка мисля, че гражданското общество е коректив на всяка една от властите, включително и на съдебната власт, не само на изпълнителната, и е добре самите те да бъдат ангажирани в тези процеси. Спомням си, че в Съвета за съдебна реформа имаше наистина голям интерес и точно тогава, когато мислихме как да отсеем тези, които са подали, защото не може един съвет да стане с 50 – 100 участници, той ще бъде неработещ, тогава беше идеята и за този жребий, която се пренесе и в

Питането е от народния представител Крум Зарков относно сътрудничеството между България и Европейския съюз в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията. Въпросът е от народните представители Александър Паунов и Георги Гьоков относно ускоряване на съдебната реформа и борбата с корупцията по високите етажи, за да бъде прекратен мониторингът от страна на Европейската комисия.

Въпросът и питането са с еднакъв предмет и са постъпили първо питане, след това въпрос. Редът е да бъде зададено първо питането, защото е първо, след това ще се зададе въпросът, Вие ще дадете общ отговор

ще запази Механизма за мониторинг към България по отношение на правосъдната система. Искам да Ви кажа, че въпросът ни не е в резултат на някакво заяждане, а е в резултат на реакция срещу практиката на това правителство да се хвали за неща, които не е свършило в общи линии. Българите знаят, че от момента на присъединяването на България към Европейския съюз, заради това че България и Румъния все още не бяха постигнали достатъчно напредък в областта на съдебната реформа, корупцията и организираната престъпност, беше създаден от Европейската комисия Механизъм за сътрудничество и проверка, като идеята беше да подпомогне двете страни да наваксат с реформите и да им се даде възможност да изградят ефективни административни и съдебни системи, необходими за изпълнението на техните задължения, свързани и с членството в Европейския съюз, и да се гарантира правилно прилагане на законите, политиките и програмите на Евросъюза. В края на мандата си предишният оглавяващ Европейската комисия – Жан-Клод Юнкер, обяви в Доклада си по Механизма за сътрудничество и проверка, че препоръчва Мониторингът да бъде прекратен. На практика обаче Комисията не взе такова решение, решението за прекратяване на този механизъм трябва да бъде консултирано с Европейския парламент и със Съвета, въпреки че това съгласуване не е необходимо. Реално този механизъм не бе прекратен и в последните шест месеца продължава да съществува, но без да излизат мониторингови доклади

съгласни ли сте с мотивите за решението на Европейската комисия, че все още няма необходимите за сваляне на Мониторинга резултати в борбата с корупцията какво още да се направи за реформиране на съда и прокуратурата? Какви действия ще предприемете за предотвратяване на опасността Мониторингът не само да не бъде прекратен от Европейската комисия, а тя да излезе с негативен доклад по този механизъм? Благодаря. Заповядайте, господин Зарков, имате думата да развиете питането.

в тази сграда, когато от името на парламентарната група на БСП алармирахме, че идват недобри сигнали, обективирани в доклад на Съвета на Европейския съюз по отношение на това как нашите европейски партньори и институциите там гледат на случващото се в България в областта на съдебната реформа. Когато отправихме този тази молба за разговор, ни беше отвърнато с обвинения в разпространение на фалшиви новини, неразбиране, а към мен лично се обърна председателката на партия ГЕРБ, която ме помоли да чета повече, и аз реших заедно да четем какво пише в документите на Европейския съюз и ресорната вицепремиерка да вземе отношение по тях. В тях пише следното: октомври 2019 г. в последния си мониторингов доклад Европейската комисия оповестява свое становище, според което извършеният от България напредък е достатъчен за изпълнение на ангажимента на страната, поет към момента на присъединяването но за окончателното решение ще бъдат взети предвид становищата на Съвета и на Европейския парламент. До момента официално дефинитивно решение за приключване на Механизма за сътрудничество и проверка не е оповестявано, такова не е и взимано. Вместо това, в препоръка по друг механизъм – този на Европейския семестър, Съветът на Европейския съюз, тоест една от институциите, за които Комисията очаква тяхното становище, счита за нужно да припомни съществуването на специален мониторингов механизъм и да заяви, цитирам: „Продължават да са налице редица предизвикателства, по-специално гарантирането на ефективни наказателни разследвания, уравновесяването на натовареността между съдилищата и рационализирането на местните прокуратури.“ И още повече: „Комисията продължава да наблюдава съдебната реформа и борбата с корупцията в България“ – същият § 31 от същия доклад. В тази връзка моля да обсъдим и да ни бъде отговорено какви са причините Механизмът за сътрудничество и проверка спрямо България все още да не е официално обявен за приключен и в по-общ план

на България към утвърждаване на върховенството на закона започна много преди създаването на Механизма за сътрудничество и оценка, и твърдо вярвам, че този стремеж този стремеж трябва да бъде приоритет на управлението на страната, независимо дали съществува този механизъм или не. Тези реформи трябва да се правят не заради Брюксел, Берлин, Хага или Париж, но най-вече заради българските граждани и не бива да бъде налаган само отвън. именно с тази нагласа редица правителства, парламенти, представители на съдебната власт в сътрудничество с Европейската комисия, но и с редица държави членки, не само с експерти от Комисията, бяха извършени редица реформи и тези усилия бяха оценени в докладите, първо, през 2018 г., когато се затвориха временно три от шестте показателя, след което и финално в Доклада от месец октомври 2019 г., в който Комисията заключи, че страната ни е изпълнила всички показатели по Механизма. Нещо повече, самата Комисия последователно поддържа тази своя оценка, включително и с изявлението на комисар Домбровскис от 21 май 2020 г., след оповестяването на Доклада по Семестъра. Отговаряйки на въпрос, той каза, че Европейският семестър не е свързан с Механизма за сътрудничество и оценка и що се отнася до Механизма – вече има доклад, цитирам го буквално, от месец октомври 2019 г. Той заключи, че България вече е изпълнила всичките ангажименти. Това не се е променило, тук няма нищо ново. Положителната оценка на Комисията беше потвърдена и от Европейския парламент след проведени дискусии в ресорната парламентарна комисия LIBE. месец декември 2019 г. председателят на Европейския парламент Дейвид Сасоли изпрати писмо до Европейската комисия в подкрепа на прекратяването. Съветът също изрази своето мнение, което се материализира в доклад на Финландското председателство. дискусиите по него държавите членки приветстват напредъка за постигнатото от България през отчетния период. Както правилно отбелязахте, Механизмът е създаден с решение на Комисията, а не с решение на Съвета или на друг орган. Предполагам, че, първо, фактът, че периодът съвпадна с началото на мандата на новата комисия, след което ситуацията с пандемията забавиха и формалното взимане на решението. Де факто ние нямаме механизъм, нямаме мисии, нямаме доклади, нямаме устни, писмени или каквито и да е други доклади, ние не изпращаме информация. Наистина обаче трябва Комисията да приключи процедурата и да вземе формално решение. Тъй като имахте и друг въпрос, Комисията ни увери отново, че не планира никакъв доклад или никаква информация по този механизъм, тоест това не се е променило. Това обаче не променя амбицията ни да продължим да изпълняваме планираните допълнителни реформи, които отиват и отвъд показателите на самия Механизъм за сътрудничество и оценка. Както вече поясних, върховенството на правото е императив, който не произтича единствено от този механизъм. В предишния въпрос казах, че започна сформирането на гражданския Съвет към Координационния ни съвет, Народното събрание вече измени Закона за съдебната власт, в който отпаднаха задълженията на магистратите да декларират участието си в професионални организации, както и автоматичното временно отстраняване на магистрати от длъжност по време на разследване. Знаете, че правителството внесе в Народното събрание предложение за изменение на НПК и на Закона за съдебната власт, които трябва да решат, по наша преценка, въпроса за отчетността на главния прокурор. Този закон беше внесен след становище на Венецианската комисия, като правителството внесе искане до Конституционния съд за даване на задължително тълкуване на конституционната разпоредба, в която непосредствено се уреждат правомощията на главния прокурор. Твърдо сме решени, разбира се, след произнасяне на Конституционния съд, процедурата да продължи в зависимост от решението по приемането на тези изменения. Що се отнася до перспективите пред сътрудничеството между България и Европейския съюз в сферата на съдебната реформа и борбата с корупцията, бих искала да споделя, а съм убедена, че и Вие знаете, че България години наред последователно подкрепя създаването на общ европейски механизъм – хоризонтален такъв, който да бъде еднакво и прозрачно приложим спрямо всички държави членки, защото ние твърдо вярваме, че едно от основните, всъщност най-важното постижение на Европейския съюз не е общият пазар, а върховенството на правото и демокрацията. Години наред дебатът по създаването на такъв механизъм течеше и в Европейския парламент, де факто, от около година вече – и на ниво Съвет на Комисията. Преди това години наред имаше такъв дебат в Европейския парламент, който е приемал много резолюции по тази тема. В момента Европейският съюз работи по този механизъм. България има национален координатор, има представители от институциите и многократно е изразявана благодарност към работата на тези координатори. Този механизъм ще обхваща четири стълба: правосъдни системи, антикорупционна рамка, медиен плурализъм и институционални въпроси, свързани с проверките и контрола. Новият механизъм ще представи възможност за открит и навременен диалог за обмен на добри практики и ще бъде с превантивен, а не със санкционен характер. Първият годишен доклад се очаква да бъде представен в Съвета „Общи въпроси“ през месец септември или октомври, в зависимост от това кога експертите ще бъдат готови с този доклад,

от Брюксел тук – с представители на изпълнителната власт, на съдебната власт, на гражданското общество във всичките държави – членки на Европейския съюз. Очаква се първият доклад да бъде готов през месец септември или октомври и съответно първите изслушвания. На 5 юни имахме такъв разговор, дори го оповестихме и официално. Това са мерки, които правителството предприема, независимо че има вече Доклад на Комисията, която де факто казва: „Изпълнили сте показателите!“ И в отговора на въпроса казах, че реформата е процес. Електронното правосъдие все още трябва да се довърши, съдебната карта, за която втори съдебен съвет дебатира, мога да посоча и много други неща. Знаете, че Министерството на правосъдието оповести, Министерският съвет прие Националната стратегия за наказателно правосъдие. Тя наистина е много добра, готвена е от видни български учени, която, се предполага, да доведе до нов и до изменение на Наказателния кодекс. Също така по отношение на административно-наказателното производство текат изменения в Закона за административните нарушения и наказания. Реформата е процес и в никакъв случай ние не бива да казваме – да, имаме вече позитивен доклад, там се казва, че показателите са изпълнени и ние трябва да приключим и да забравим за работата по тези реформи. Не, напротив, мисля, че тази позитивна оценка ни задължава още повече

ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господа, обясних реда: имате право на реплика, след което дуплика на госпожа Захариева, след което имате право, господин Зарков,

колеги! Уважаема госпожо Министър, не съм удовлетворен от Вашия отговор, защото е бюрократично-чиновнически и ще се мотивирам защо. Правоприлагателната система на България не е ефективна. Тя не успява да усмири ненаситния апетит на силните на деня. Тя не успява да накаже злоупотребите и да осъди безапелационно крадливите и корумпираните, които имат протекция. Срамният мониторингов механизъм, който е доказателство какво точно мисли за нас развитият свят, не изглежда да бъде свален. Само преди месец, по време на местните избори, ни убеждавахте в обратното. Министърът на правосъдието се закани да подаде оставка, ако Механизмът не бъде свален до края на мандата на Комисията Юнкер. Юнкер си замина, но Кирилов е още тук. Подписът на председателя на Европейския съюз е поставен под документ, в който пише, цитирам: „В рамките на този механизъм Комисията продължава да наблюдава съдебните реформи в България в борбата с корупцията. Комисията наблюдава съдебната реформа вече 13 години. Вижда се, че в борбата с корупцията има още какво да се желае в така наречената съдебна реформа.“ Вижда се от този доклад и го виждат всички български граждани, не се вижда само от компетентните институции. Мониторингът продължава, проблемите в него остават и едно нещо е сигурно и не подлежи на интерпретации – това правителство и Вашето мнозинство е напълно

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, моите два допълнителни уточняващи въпроса са следните: има ли държави – членки на Европейския съюз, които имат резерви относно падането на Мониторинговия механизъм, е първият ми допълнителен въпрос? Второ, не мислите ли, че ежедневните корупционни скандали, които разтърсват държавата ни в последните седмици, и реакцията на институциите към тях, или по-скоро липсата на реакцията ще се отразят и по отношение на окончателното решение за прилагане на специален механизъм за наблюдение към България? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков. Имате думата да отговорите на въпросите, госпожо Захариева. Уважаеми господин Зарков, Съветът съгласува, той не взима решение. По моя последна информация при обсъждането на Доклада на Комисията има няколко държави, които приветстват постигнатия напредък, но все още не могат категорично до приключването на тези три неща, които Ви изброих, които вече обаче са факт новия механизъм за наблюдение, измененията в Закона за съдебната власт, и последното, разбира се, е чакането на решението на Конституционния съд. Но де факто нито една от тези държави не споменава нови изисквания или нови препоръки, така че Съветът консултира. Сега топката е в ръцете на Комисията, тоест това не възпрепятства процедурата. По отношение на скандалите, които в България много често избуяват напоследък, компетентните органи – аз поне не съм чула, да не са взели отношение по нито един от тях и това са разследващите органи и прокуратурата. Така че съм сигурна, че след като те са образували разследвания, извършват проверки. Това, че в България има скандали, както Вие ги нарекохте, някой от тях, разбира се, създадени

Така че докато има разследване, разбира се, че има презумпция, но пак казвам: предизвикани от един човек, който се укрива, в никакъв случай не считам, че могат да повлияят върху финалното решение на Комисията. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Захариева. Имате думата да изразите отношение по отговорите, господин Зарков.

Един от показателите, които използва Европейската комисия, когато подготвя своите доклади, са проучванията и на Евробарометър за възприятието на гражданите по отношение на корупцията в техните страни. Такова проучване беше отпечатано преди няколко дни. Според него 80% от българите смятат, че корупцията е широко разпространена у нас. Този показател остава висок. За съжаление обаче, 51% от българите – повече от половината, смятат, че нивото на корупцията у нас се е увеличило през последните три години. Този парадокс, при който Европейската комисия казва, че сме изпълнили някакви формални критерии, но хората не ги виждат, води до това, че Механизмът всъщност не е отменен, че дори и да бъде отменен, това надали ще помогне кой знае с какво, а може и да навреди. Механизмът, разбира се, трябва да бъде отменен, защото той отдавна не изпълнява своята роля и някои държави го използват срещу нас не по начина, по който би трябвало – тук сме съгласни. Но ние имаме проблем, уважаема госпожо Заместник министър-председател, в комуникацията си с евроинституциите – точно същият, какъвто имаме с комуникацията си с българските граждани. Вие, правителството, не им казвате истината. Крием се зад някакви козметични промени, а истината е, че всичко си върви постарому. Истината е, че говорим на Европа врели-некипели и тя го знае. Онази изпусната реплика на министър Танева от онзи ден, може и да е била изведена от контекста,

според министър Захариева де факто нямаме механизъм, защото, видите ли, няма доклад. Де юре обаче имаме! В България, госпожо Министър,

към господин Красимир Вълчев – министър на образованието и науката. Има питане от народния представител господин Иво Христов относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на дистанционното образование. Господин Христов, имате три минути да представите Вашето питане.

Уважаеми господин Заместник-председател на Народното събрание, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, питането ми е относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на дистанционното образование. Мерките за ограничаване на коронавирусната пандемия принудиха Министерството на образованието да въведе дистанционно обучение. Много се надявам да си давате сметка, че тази форма на образование има множество скрити подводни камъни. Имам предвид не само качеството на образователното дело, но и ефектът на десоциализация на децата. Искам да напомня, че образованието е преди всичко социален и възпитателен процес. Господин Министър, моето питане е: как оценявате резултатите от дистанционното обучение, особено в началния и средния курс? Смятате ли, че дистанционната форма на образование може да замени традиционната? Кога ще бъде ограничено дистанционното обучение? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ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 казахте, ние бяхме принудени – това беше единствената алтернатива, да стартираме с електронно обучение от разстояние по време на извънредното положение, по време на епидемичната ситуация, тъй като нямаше как учениците да присъстват в реалните класни стаи. Обучението от разстояние, обучението в електронна среда има предимства и недостатъци. Нашата политика не е да заместваме присъственото обучение, но, от друга страна, трябва да имаме предвид, че електронизацията на света, по-нататъшните дигитални трансформации са неизбежни, че днешното поколение деца – искаме или не с Вас, ще учи много повече чрез екрани и много по-малко от книжен носител. Фундаменталната, голямата промяна, в сравнение с нашите поколения, е във външната, в информационната среда. Ние навремето, ако искахме да прочетем повече, да научим повече за света, трябваше да отворим повече книги, а те днес стоят повече време пред екрани, ако искат да научат повече за света. Затова образователните системи се променят, но те не се променят, така че да заместят присъственото обучение, а да го допълнят по ефективен начин. Какви са негативите на обучението в електронната среда на дистанционното обучение? Вие изредихте част от тях. Образованието е социализация и възпитание. То не може да се състои ефективно в електронна среда. Най-доброто обучение, питахте за нашата политика, категорично най-доброто обучение е в реалната класна стая, присъственото, прякото взаимодействие с учителя, нищо не може да замени прякото взаимодействие с преподавателя. Негативите, недостатъците на електронното обучение са също така, че част от знанията, уменията, компетентностите не могат да бъдат усвоени ефективно в електронна среда. Такива са голяма част от практическите компетентности. Такива са социално-емоционалните умения, двигателните умения също така страдат, развитието на моториката и така нататък – все недостатъци, които предполагат децата да бъдат в класната стая. Има множество изследвания в областта на невропсихологията, които показват, че продължителното взаимодействие с електронни устройства, особено в ранна детска възраст – колкото е по-ранна възрастта, толкова по-категорични са тези изводи –

ние не стартирахме обучение в електронна среда в пълния му смисъл за децата в предучилищна възраст или, ако такова беше направено, то по-скоро беше тип консултации с родителите или възлагането на допълнителни задачи чрез родителите. Също така изследванията показват, че независимо от възрастта продължителното взаимодействие с екрани води до натрупването на тревога, изнервеност и така нататък, които можем да кажем, че са негативи на обучението в електронна среда.

от електронни ресурси. Ако учителят и образователните системи не ги насочат към правилните електронни ресурси, а това става чрез уроци, чрез обучение в електронна среда, чрез развитие на дигитална медийна грамотност, тези деца пак ще стоят пред устройствата, но ще бъдат управлявани от алгоритмите на социалните мрежи, на Youtube или други програми. Всички образователни системи вървят към това да предоставят на учениците и на учителите повече образователни ресурси. Към това вървим и ние – да имаме безплатно – да имаме безплатно визуализирано образователно съдържание по всички образователни програми – нещо, което ние сме си поставили за цел. Как следва да се търси оттук нататък ефективният микс между присъствено и електронно обучение? В начален етап категорично трябва цялото обучение да бъде в присъствена форма, по същия начин и в горните курсове, но там това, което може да се направи, е част от дейностите да се провеждат в електронна среда, но тук не говорим за заместване на присъственото обучение, а по-скоро за допълване. Ако говорим как трябва да се използва електронно обучение в бъдеще – първо, то не е алтернатива на присъственото, може да бъде само аварийна алтернатива, както беше сега. Ние, за съжаление, най-вероятно и занапред ще имаме грипни ваканции и други обстоятелства, които налагат отсъствието на учениците за няколко или повече дни. В момента средно губим по 3 – 4 седмици, 10% от учебното време е в невъзможност да се провеждат присъствени занятия. Предвид това, че системата стартира ефективно за два дни в електронна среда, то ние нямаме оправдание оттук нататък това да ни се случва и в бъдеще, за да я няма тази загуба. Не сме направили цялостен анализ на обучението в електронна среда, такъв предстои да бъде направен. Всъщност ние сме го стартирали, но ако искаме да бъде достатъчно добър и задълбочен, то ни е необходимо малко време, включително сега ще видим и резултатите от външните оценявания. Най-общо всички тези негативи, които казахме, бих добавил и още един – неравенството. Докато за всяко дете е осигурен физически достъп до училище, може да е на 20 км, това е критерият за защитени училища, Вие знаете, може да е на 20 км най-близкото училище, но ние сме осигурили на всяко дете физически достъп до училище и учител, не можем да кажем, че сме осигурили равен достъп при обучението в електронна среда, защото не всички родители имат достатъчно устройства, интернет свързаност и така нататък. Но при тези ученици, при които имаше добра техническа, технологична обезпеченост, добре създадена организация от училищата, това, което можем да кажем, е, че учениците учеха. Само по отношение на процеса на обучение – не говоря за възпитание и социализация. Учениците учеха, защото беше създадена относително добра организация, защото родителите се включиха активно и това тепърва трябва да се измери. Но Вие знаете, че измерването на образователните резултати е много трудно, тъй като това е неосезаем продукт, от една страна, от друга страна, е резултат от множество фактори. По-късно ще довърша

Давам си сметка и за това, че има обстоятелства, които правят необходимо така нареченото дистанционно и електронно обучение. От друга страна обаче, си давам сметка, че изключението може да стане правило и ако стане правило, то ще означава и без това тежък удар върху неособено високото качество на българското образование, особено в основния и средния курс. Двата ми уточняващи въпроса са следните: първият, има ли представа Министерството в кои точно сфери дистанционното обучение ще бъде запазено и в какви форми? И второ, има ли ясно манифестирана политика Министерството, че това е извънредна, а не основна или дори алтернативна, или паралелна форма за обучение? Благодаря Ви. Благодаря. Господин Министър, имате думата за отговор. Благодаря. Всъщност това имах възможност да го кажа, ние го разглеждаме категорично като извънредна алтернатива, от една страна, от друга страна, като допълнение на обучението в реалната класна стая. Това се случва и в системите на висшето образование вече повече от 10 години, търси се тази ефективна хибридна форма. Електронните платформи трябва да се използват за възлагането на задачи, за творчески задачи, за самоподготовка, електронните ресурси за допълнително учене. Факт е, че децата учат много, днешното поколение деца учат много повече и много по-добре чрез образи. Искаме – не искаме, те ще прекарват средно по няколко часа пред електронните устройства в бъдеще. Ние всички учим много повече през целия си живот, те ще го правят това, като четат от електронни устройства в бъдеще, ние с Вас в момента дори го правим това. Голяма част от информацията, която придобиваме, е от екраните на електронни устройства. Ние, разбира се, трябва да ги подготвим освен в дигитална медийна грамотност, да бъдат и дигитални създатели, не просто да бъдат дигитални ползватели. В този смисъл има голяма разлика между обучението чрез информационни технологии и обучението за информационни технологии. Много по-големият акцент трябва да бъде върху второто, защото почти всички професии, дори тези, чиято основна характеристика е работата с хора, ще изискват взаимодействие в бъдеще с машини, алгоритми, изкуствен интелект, дори преподавателската професия, преподавателите ще преподавателите ще работят с алгоритми, които ще анализират образователните трудности – лекари, адвокати и така нататък. И ние трябва да развием дигиталната креативност в тях – информационните технологии са едно от конкурентните предимства на страната ни, затова ние увеличаваме приема в специалностите, свързани с информационните технологии, които ще бъдат необходими, както Ви казах, за всички специалисти, за всички професии.

да може по време на извънредни ситуации, при извънредни обстоятелства да се превключва на обучение в електронна среда от разстояние. Второто е да могат ученици, които трайно не могат да посещават учебния час, да се включат в реалната класна стая чрез виртуална класна стая, чрез обучение. Затова е необходимо да имаме технологична обезпеченост в училищата – нещо, по което също работим – във всяка класна стая, това се случва и по линия на електронните дневници. Голяма част от училищата – вече близо 1800, работят с електронни дневници, тоест всеки всеки един учител работи с електронно устройство. Когато говорим за обучение в електронна среда, то не е само от разстояние, то е в класните стаи и в кабинетите. То също трябва да се разширява с цел възможността за използване на повече електронни ресурси, да повишим интереса за учене. В днешната информационна среда, в която живеят децата, в океана от информация, конкуренцията за тяхното внимание и тяхната концентрация е много голяма. И ако ние направим така, че на тях да им бъде по-интересно обучението, включително и чрез използването на електронни устройства в училищата след IV клас, това би било много полезно. Предвиждаме също така и да дадем възможност по линия на проекти за иновации, Вие знаете, че така наречените иновативни училища са и вид експериментални училища, да могат една малка част от часовете след IV клас експериментално да ги провеждат в електронна среда. Това вероятно ще предложим да бъде до 20%, но на подзаконово ниво това може да бъде ограничено и в по-малки проценти, когато говорим за прогимназиален етап, но тук казваме, че това не е повсеместна възможност, а само ако, както е записано в Закона за предучилищното и училищното образование – това води до подобряване на образователните резултати. Всеки един проект за иновации е със срочно одобрение и той трябва да докаже, че подобрява резултатите. Електронната среда дава възможност да се включат в уроците в едно училище много различни хора, специалисти от практиката, от средата. Това, което вчера ми казаха, е, че български учен от ЦЕРН, който е в Женева, може да се включи в урок по физика в някое училище примерно. Могат да се направят много разнообразни интегрални уроци. Това позволява електронната среда и нашата задача, задачата на всички образователни системи е да търсят тази ефективна комбинация, а не да заличават присъственото обучение с неговите неговите предимства. Присъственото обучение трябва да остане като основна форма – най-желаната, най-добрата, а електронното обучение да го допълва там, където е подходящо. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Министър. Господин Христов, имате две минути за общо отношение по отговорите. Уважаеми господин Заместник-председател на Народното събрание, уважаеми господин Министър, колеги! Благодаря за отговорите, които ми бяха дадени. Господин Министър, искам да Ви помогна във Вашата тежка работа по оценка на досегашната практика в дистанционното обучение. От информацията, която имам – то е пълен провал. Знам, че стана в екстраординарна ситуация, но като цяло българското училище не е подготвено за такава форма на пълноценно преподаване. Особено в основния и средния курс на училището, смятам че засега това трябва да се избягва решително поради ред причини от физически, психически, социален и чисто съдържателен, и пропедевтичен характер. Нещо повече, смятам, че така нареченото дистанционно или електронно обучение трябва много да се внимава и в сферата на висшето образование. в университета съобщение, че изпитът им по физическо щял да се проведе с тест. Предполагам, че изпитът им по търговско право ще се проведе с лицеви опори. Разбирате, че такъв тип образование е просто подигравка. И така не може да бъде. Не трябва да бъдем фанатици. Ясно е, че в електронна и информационна среда, в каквато ние, волю-неволю, трябва да присъстваме и да участваме, трябва да използваме ресурсите и на едната, и на другата форма на обучение. От друга страна, е ясно, че децата в основния и средния курс не разполагат с уменията и възможностите, които са им необходими.

Смятам, че в основното образование трябва изключително много да се внимава с така наречената дистанционна и електронна форма на обучение, тъй като основният проблем на нашите деца е липсата на базово умение, за съжаление, четене – писане. образната среда, за която Вие казахте и която се насърчава с така наречените форми на дистанционно и електронно обучение, ни връща по-скоро в една епоха отпреди писмеността. Поради тази причина смятам, че българското Министерство на образованието не трябва да се поддава на, меко казано, лекомислените внушения и ентусиазъм на доста неграмотни люде, които намират голям ентусиазъм в това да използват поредната форма, бих казал мода, на образование. Ясно е, че трябва да има разумен баланс между едното и другото. Ще си запазя правото и занапред да следя този проблем и ако се наложи, отново ще Ви задам въпрос как се движи този проблем. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ Думата за следващия въпрос давам на господин Стоян Божинов относно закриването на Основно училище „Екзарх Йосиф“ в село Михнево, община Петрич. Господин Божинов, заповядайте.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 На 28 май 2020 г. Основно училище „Екзарх Йосиф“ в село Михнево е закрито с Решение на Общински съвет – град Петрич. За завършването на процедурата е необходима Ваша заповед. В село Михнево съществува масово недоволство и възмущение поради закриване на училището. Жителите на селото са събрали стотици подписи срещу закриването на това стогодишно училище. В училището образованието е на високо ниво, видно от резултатите на външното оценяване. Педагогическият колектив е опитен и компетентен. За издръжка на училището е открита и дарителска сметка. Село Михнево е живо и броят на населението му е постоянен – около 1000 души жители. Единственият минус на основното училище в село Михнево е малкото ученици, които посещават училището и на това се основава решението на Общинския съвет – Петрич. Направен е анализ, който не съответства на обективната обстановка в селото, а именно – след очакваната нулева учебна година за първи клас, жителите на селото заявяват, че в следващите години се очакват по 10 – 12 ученика в първи клас. Уважаеми господин Министър, във връзка с горепосоченото и представените съображения, въпросите ми към Вас са следните: Ще спрете ли процедурата по закриване на Основно училище „Екзарх Йосиф“ в село Михнево, община Петрич? Ще отложите ли поне с една година закриването на училището, в случай, че не спрете процедурата, като вземете предвид съществуващия прецедент с училището в село Поликраище?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

Процедурата е така наречената обвързана компетентност: общината може само да предложи, аз мога само да приема или да отхвърля предложението. Когато става въпрос за общинско училище, аз самият не мога да предложа закриване на общинско училище, респективно Общината не може сама да го закрие. До момента това предложение не е постъпило в Министерството на образованието. Обикновено си оформяме становището, анализираме всички фактори, след като то пристигне при нас, но тъй като тези два случая – в село Михнево – община Петрич, и село Поликраище, което Вие споменахте, в община Горна Оряховица, станаха публични, ние все пак ги разгледахме, макар и на базата на предварителна информация. Регионалното управление по образованието – Благоевград, също е излязло със становище, което е част от процедурата. Каква е политиката на Министерството преди конкретно да мина към случая село Михнево? Политиката на Министерството на образованието и науката е в последните години да подхождаме критично към предложенията за оптимизация на училищната мрежа. Това не означава да отхвърляме всяко едно предложение. Отхвърлил съм осем такива предложения, но други съм приел. Защо? Защото тук са не толкова финансови или други местни фактори, водещи са интересите на децата. Когато едно училище остане с много малко ученици, то не позволява възможност за ефективна социализация, не позволява да има достатъчно подкрепяща среда, учениците да получат достатъчно знания и компетентности. Да, учителският колектив може да си свърши работата, но все пак в образованието и социализацията децата трябва да имат възможност да контактуват и с други деца. При равни други условия, ако те имат възможност да учат в едно училище с повече деца, с неслети паралелки, това е по-добре за тяхното образователно развитие, по-добрата и по-желаната образователна среда. Това означава и достъп до повече педагогически специалисти, достъп до повече видове подкрепа, в това число дейности по интереси и така нататък. Но всеки един случай го анализираме в зависимост от това, първо, колко са децата; второ, на колко километра трябва да пътуват. Тази учебна година имахме училище, все още имаме, с четири деца, но ако то се закрие, те трябва да пътуват в планински терен, като част от пътя е дори в лошо състояние, недостатъчно добро състояние. От друга страна, имаме училища, където следващото училище е много близко. Такъв е случаят с Михнево – само на 3 км. В големите градове, ако направите една равносметка, повечето от децата пътуват ежедневно до училището си повече от 3 км. Също така вземаме предвид какъв е социално-културният профил на учениците. Имаме ученици – най-вече от ромски произход, които, като се закрие училището поради различни културни предразсъдъци, не отиват да учат в съседното село. Това също сме отчитали във всеки един случай. По отношение на училището в Михнево, отстоянието до следващото училище е само 3 км. Следващата година учениците ще бъдат под 35, тоест под един ученически автобус автобус – големите ученически автобуси са с по 35 места, и това, което е най-важното – може би различното в случая с Поликраище, е, че няма да има деца в I клас. Защо няма да има деца в I клас, въпреки че в селото, както Вие казахте, има 1000 жители? Защото една част от децата не учат в селото, родителите им са избрали да учат другаде. Една голяма част от родителите са избрали да живеят другаде. Закриването на училищата не е толкова и само решение на местните власти, потвърдено или непотвърдено от министъра, то е решение на родителите да живеят и децата им да учат на друго място, тоест имаме решение на родителите, което е довело до тази ситуация. И в двата случая – това, което получих като информация, не знам дали е вярно, че сред подписалите се запазването на училището са включително и родители, чийто деца не учат в съответното село. Те, от една страна, са направили избор, когато вземат решение в интерес на децата си, от друга страна, от друга страна, искат запазването на училището. В Поликраище случаят не е такъв. Там има 10 деца в I клас, там проблемът е с така наречената вторична сегрегация. Миналата седмица имах възможност да отговарям, вторичната сегрегация е, когато се увеличат децата от ромски произход, родителите вземат решение да си изтеглят децата от това училище. Това е феномен, който с повече работа и активност от страна на педагогическия колектив, на училищното ръководство, може да бъде преодолян и имаме такива примери. В Михнево, пак Ви казвам, все още не сме взели решение, но по критериите, които имаме, по прогнозите, които правим, разбира се, че ще отчетем всички мнения, ще се запознаем с всички ако това училище не бъде закрито тази година, много вероятно е при тази ситуация то да се самозакрие – било след една, две или три години, тоест ние ще удължим агонията и три години тези деца ще учат в училище, което е с

Вие сам казахте, че не сте много сигурен в това, което Ви е предадено. Аз Ви уверявам, че ако тази година бъде запазено училището, следващата година се очаква в I клас да има 12 деца, и тези деца в следващите години пак ще бъдат по 10 – 12 в това училище. Според мен е правилно да се изчака една година и много е важно Вие важно Вие или да дойдете в село Михнево, или да приемете хора – те направиха Инициативен комитет, с който искат да продължат борбата за това училище, което показва, че няма да се откажат, ще направят всичко възможно – може да се отиде до обжалване в съд, обжалване на други места. Хората си искат училището. Там има друга причина за затваряне на това училище – това е инатът на общинския кмет. Този човек в предизборната кампания каза, че никога няма да закрие училището в Михнево, след шест месеца отива да го закрива. Това е инатът. Моля Ви да не се подвеждате под тези страсти, които не са много добри, и да тръгнете на такова решение. Моля Ви се, призовавам Ви да се срещнете с Инициативния комитет или да дойдете до село Михнево, да видите хубавата база, хубавото село – селото е голямо, няма роми. Като по същия начин Ви уверявам – нищо, че не са роми, тези хора няма да отидат да учат в село Кърналово, което е на 3 км. И там има някаква селска чест, която не им позволява да отидат на другото място, ще отидат в Петрич. Така че, моля Ви се да направите това усилие, да дойдете и да се срещнете с Инициативния комитет. Благодаря Ви.

не ние, не кметът, никой от нас няма манията да закрива училища. Решенията на родителите децата им да учат на друго място, самите те да живеят на друго място, предопределят